Уважаеми господин Председател, уважаем колеги, уважаеми господин Заместник министър! Моля да не приемете моите думи като обобщаване, а по-скоро като лично мнение. Разбира се, доста от нещата ще повторя, защото Докладът е един и същ, но според мен е важно по повдигнатите въпроси да взема отношение. Първо, по структурата на Доклада. За тези, които не са запознати, структурата на такъв тип доклади беше обсъждана в Министерството на отбраната преди доста години с участието на военната експертиза, на политическото ръководство, и беше представена на депутати по това време. И, разбира се, по тази структура никога не е имало дебат, като си позволявам тук да изразя лично становище, че, разбира се, всичко и по всяко време може да се промени. Важното е да е смислено. Докладът е обективен. Мисля, че с това можем да се съгласим – всички да намерим общия говор по тази тема. Винаги съществува опасност, когато това е един последен доклад, защото това ще е последният доклад, който това Народно събрание ще приеме най-вероятно по състоянието на отбраната и въоръжените сили. Съществува изкушението да представиш нещата в по-розова светлина. Факт – не са представени в розова светлина, а според мен точно отразяват състоянието на армията, както е и заглавието на Доклада. Относно аналитичната част. Да, има съпоставяне между предходна година – 2019 г. Разбира се, самата система за анализ и достигане на тези изводи не е описано, но има изводи, има направление за съсредоточаване на усилията през следващите години. Механизмът на анализа е в системата, която разработваме в Министерството на отбраната. Знаете, че анализ се прави в бригадите, базите, след това видовете въоръжени сили, накрая на отбраната се прави анализ, и тези изводи, тези направления общо взето са формулирани тогава. Всъщност, какво е свършено в отбраната? Дали е достатъчно? Дали може още? Винаги може още! Не можем обаче да не отчетем факта, че има пробив в начина на мислене, що се отнася за модернизацията на армията. Говоря за начина на мислене. Били сме свидетели през годините, когато с удоволствие се говореше за отбраната, с ясното съзнание, че – никаква модернизация няма да направиш ти, а ще предадеш на следващия след теб. Тук не можем да не отчетем сериозен успех и на политическо ниво, и на военно-техническо ниво. Мисля, че е разумно да кажем, и ще се обединим около тази позиция, че и възстановяването на военновъздушното Беше успех, който, разбира се, би трябвало да се развива, за да даде резултата, който ние всички очакваме. Говореше се за бюджет – 3,17. Доколко ефективно е разходван този бюджет, е тема на дълъг разговор, но определено е заложено възстановяване на техника, определено ученията са повече, което говори за по-добра подготовка, тоест няма го този недоимък – и да се стискаш, и да се чудиш какво да правиш. Имаме ръст с 10%, което не е малко. Надявам се така цифрите звучат сухо, но представете си 10% ръст на страните от Европейския съюз като брутен вътрешен продукт, какво означава. Тук имаме ръст с 10%! Тоест 10% по-добра подготовка само за една година. Разбира се, много участия по отношение на мисии, по отношение помощ на населението. Всичко това е едно огромно усилие. Смятам, че на хората от въоръжените сили, Министерството на отбраната – трябва да им се признава този труд. Трябва да им се признава от обществото! Негативизмът не влияе добре нито на мотивацията, нито на бойния дух. Когато слушаме странни изказвания от най-различни посоки, че ние нямаме армия, че армията ни е разбита и така нататък, това не ни помага. помага. Надявам се, че с положителните послания, с бюджета, който заслужават въоръжените сили, Българската армия, ние ще можем наистина да градим една добра армия. Разбира се, споделям и направленията за съсредоточаване на усилията, но ще си позволя да кажа няколко думи, използвайки възможността, че тук е заместник-министър Запрянов. Много важен е стратегическият преглед. Много е важно да го завършим навреме, да очертаем насоките. Нищо не е во веки веков. Всичко си има планове. Нашите планове изтичат, програмите изтичат. Важното е ние да направим нещо сериозно с хоризонт 2032 г. – парламентът да приеме Програмата за развитие на отбранителните способности. Мога да изкажа лично мнение, надявам се, че и в прегледа това ще бъде отчетено или ще бъде оценено, но ние наистина трябва да държим на военната експертиза, за да може политическото ръководство да има вярната информация и вярната препоръка. Бих искал тук да споделя, че според мен е много важно в в това направление Съветът по отбранителни способности да намери своето по-достойно място при вземането на решения. Много важно е да се изпълни това, което е записано в Закона, в пълен обем – Щабът по отбраната да бъде стратегически щаб с всичките му функции, които заслужава един стратегически щаб. щаб. Много е важно наистина нещата да придобият своята цялост в този стратегически преглед на системата за сигурност и да се разбере и от всички нас, и от обществото, че отбраната не е задължение единствено на Министерството на отбраната, а е задължение на всички структури и на всеки гражданин, както е записано в Конституцията на България. Искам да благодаря на хората, които са работили по Доклада, и най-важното, на хората, които са изпълнили със съдържание този доклад, защото ми е ясно колко трудно се прави едно батальонно учение с планиране, с подготовки, с провеждане и така нататък. Това няма как да се опише в едно такова докладче. Благодаря за усилията. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Има ли реплики? Продължаваме с изказванията. Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията.

Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 г., № 020-00-08, внесен от Комисията за енергийно и водно регулиране

да направим процедура за допуск на господин Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, и членове: госпожа Евгения Харитонова, госпожа Светла Тодорова, господин Александър Йорданов, господин Владко Владимиров, господин Георги Златев, господин Димитър Кочков и господин Ремзи Осман.

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 г., № 020-00-8, внесен от Комисията за енергийно и водно регулиране на 30 март 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 14 май 2020 г., Комисията по енергетика разгледа, обсъди и гласува Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 г., № 020-00-8, внесен от Комисията за енергийно и водно регулиране на 30 март 2020 г. На заседанието присъстваха: от Комисията за енергийно и водно регулиране: господин Иван Иванов – председател, и госпожа Росица Тоткова – главен секретар. името на вносителите Докладът беше представен от господин Иван Иванов, като той изтъкна, че Комисията в изминалата 2019 г. е продължила със своята дейност за изграждане на подзаконовата нормативна уредба, която да създаде устойчива регулаторна рамка за българската енергетика в периода на по нататъшна либерализация на пазара на електрическа енергия. Комисията ежегодно провежда и ценова политика, чиято цел е да защити обществения интерес, отчитайки финансовото състояние на българските граждани. През 2019 г. независимият регулатор, в тясно сътрудничество с Комисията по енергетика, изпълнил поставените пред него задачи, свързани с ценовото регулиране в сектор „Енергетика“ и в сектор „ВиК услуги“, подкрепа на либерализацията на електроенергийния и газов пазар, мониторинг и контрол на борсовия пазар на електроенергия, изготвяне и усъвършенстване на необходимата подзаконова нормативна база в различните сектори. През изминалата година регулаторът е провеждал последователно политика на стабилизиране на цените на електроенергията и за петгодишния период на сегашния състав изменението на цените е съизмеримо с натрупаната инфлация. Продължи приемането на бизнес плановете на ВиК дружествата и контролът по тяхното изпълнение, съществен е и приносът на КЕВР за установяване на действащ пазар на природен газ и за напредъка на важните инфраструктурни проекти в газовия сектор, както и за присъединяването на страната ни към обединения европейски пазар на електроенергия. Очертавайки основните задачи на Комисията за енергийно и водно регулиране през 2020 г., председателят на регулатора изтъкна приоритетното значение на либерализацията на пазара на едро на електроенергия и изработване на механизмите за капацитет за следващите 5 години с цел защита на въглищните централи. Комисията смята за особено важна и регулаторната подкрепа на проектите за диверсификация на доставките на природен газ и за разширяване на газопреносната ни система, което ще запази ролята на България като важен газоразпределителен център на Балканите. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване господин Председател, искам да кажа, че във връзка с Доклада, който е внесен, има фактическа грешка и сега ще я поправя: вместо със 17 гласа „за“, с 12 гласа „за“, без „против“ и 5 „въздържал се“

Уважаеми народни представители, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Ерменков, виждам, че заявявате изказване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще започна своето изказване с това, че парламентарната група на Българската социалистическа и ще се опитам да обоснова защо е така. Първо, нещо, което мисля, че няма да изненада членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране, защото всяка година го казваме, по структурата на Доклада. Още повече, че този доклад е последен за състава на Комисията, който започна работа преди пет години. Надявахме се в Доклада да бъдат обобщени накрая все пак не само успехите, които са постигнати, а и какви проблеми има в сектора и най-вече какви проблеми има при функционирането на Комисията за енергийно и водно регулиране, с какви препятствия се е срещала, какво ѝ е пречело да може да изпълнява своите задължения и какви препоръки би направила към следващите състави на Комисията за енергийно и водно регулиране, за да може тези слабости и трудности, с които тя се е сблъсквала, да бъдат преодолени, в това число, ако е необходимо, да бъдат предприети и законодателни промени. Това е по философията на Доклада. В Доклада наистина е отразена голяма част от дейността, която Комисията е извършила по време на тази година. Има и количествени, има и качествени оценки. Това ни дава основание все пак да не гласуваме „против“ Доклада – само да се въздържим. Понеже има и няколко недостатъка, които според мен би трябвало да получат своя отговор, надявам се, че присъстващите членове на Комисията и най-вече председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране, ако не му отнемат вниманието там колегите депутати, ще може да отговори на тях. Първият въпрос, който няма своя отговор в Доклада за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране през 2019 г., е: на какво се дължи спадът на приходите на Комисията за енергийно и водно регулиране от глоби и санкции, дали по-малко са направени проверки, дали се е подобрила дейността на дружествата, поради което има по-малко санкции? Според мен този въпрос трябваше да намери своя отговор в Доклада, за да знаем все пак по какъв начин се е развивала дейността. Нещо повече, имайки предвид промените, които взехме, и въпроса със самофинансирането на Комисията от нейната дейност – това е едно перо, което интересува народните представители: как и по какъв начин се формира и защо има намаление от миналата година? Вторият въпрос, който е по-интересен, е въпросът, който касае директната роля на Комисията за енергийно и водно регулиране като регулатор на обществени отношения между потребители и доставчици на енергия, на водни и канализационни услуги и начинът, по който се общува с гражданите, и обмяната на информация. Защото в Доклада има едно число, което мен лично ме притеснява. От 28 дела, които са по Закона за достъп до обществена информация – 24 са загубени, четири са в състояние на разглеждане в момента, което ми дава основание да попитам: защо точно така се е получило? Това означава, че Комисията най-вероятно е отказала да даде информация, след което съдът я е заставил да я даде. Дали този факт повишава авторитета на Комисията и доверието на хората в нея и в прозрачността на нейната работа? И още един въпрос, който задаваме вече няколко пъти – миналата година ни казахте, че понеже много скоро сме били изменили Закона, в който регламентираме Вашата дейност, и затова няма как да ни дадете информация. Какво става с проверките, които трябваше да бъдат направени по отношение на съмненията за манипулация на българската независима електроенергийна борса? Проверки, които Комисията започна още по-миналата година. Миналата година казахте, че не сте имали време да се подготвите. тази година да Ви е останало време и ние все пак да получим тази информация, защото това касае цената на електроенергията за големите промишлени предприятия, касае цената на електроенергията, която влиза в цената на крайните стоки и в крайна сметка касае цялата икономика на държавата и нейната конкурентоспособност. По тези причини философията, както казах, на Закона и неговата структура, и неяснотата по тези три въпроса, парламентарната група на Българската социалистическа партия ще се въздържи при гласуването на този доклад. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ерменков. Реплики има ли? Продължаваме с изказванията. Изказвания, колеги? Заповядайте, господин Бойчев. Благодаря Ви, господин Председател! Уважаеми колеги! Ние ще подкрепим Доклада на Комисията не за нещо друго, а защото Комисията се утвърди като една абсолютно професионална комисия. Искам оттук да поздравя както нейния председател, така и всички комисари за професионализма, с който подхождат към работата в самата комисия. Комисията не само с този годишен доклад, и с петгодишния мандат на председателя господин Иванов наистина наложи професионализма на първо място и успя да и успя да се утвърди като един абсолютно независим регулаторен орган, който да седи на равно разстояние както от потребителите, така от доставчиците и производителите на тази услуга, така и от политиците. Затова наистина искам да ги поздравя за тази им работа. С промяната последната година в законите ние делегирахме много повече права на Комисията – съответно и повече ангажименти, съответно и повече ангажименти, които с промяната на законите делегирахме да изпълняват. Имам предвид обособяване на Газовата борса, обособяване на Електронезависимата борса – това са все ангажименти, които са делегирани в правата на Комисията, което от своя страна води до повече ангажименти, повече капацитет, който трябваше Комисията да обособи. В дебатите в в Енергийната комисия по повод Доклада стана ясно, че все още има недокомплект в кадровото обезпечаване на Комисията. Но стана ясно, че това обезпечаване е много специфично, с много сериозни специалисти, предвид работата, която трябва да вършат по наблюдаване на Газовата борса и съответно на Електроенергийната борса. Искам да Ви обърна внимание на нещо, което според мен е много важно проблемът, който седи пред Комисията с обезпечаването със сграден фонд, инфраструктура, в това число с работни места, които предвид спецификата на работа са по специфични за ситуиране. Затова аз призовавам наистина да обезпечим Комисията с нужното им, за да може професионално съответно както ние да изискваме, така и професионално те да си вършат работата. Благодаря Ви за вниманието. Както казах, ние ще подкрепим Доклада и поздравления за професионализма на Комисията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Бойчев. Реплики? Продължаваме с изказванията. Господин Николов, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател! Уважаеми колеги, уважаеми комисари! Най-важната заслуга на тази комисия е, че е независима и това го гарантира професионализмът на комисарите, които участват в нея, и второ, това, че са предложени от различни Тоест, ако имаше някаква зависимост, тя би се усетила и би излязла информация за това. Именно това прави особено ценна тази комисия, защото е независима, решава много важни неща във важен сектор на обществения ни живот и в икономиката – това са енергетиката и услугите във водния сектор. Имаше много предизвикателства и пред петгодишния доклад. Миналата година се създаде за първи път Газова борса, за която трябва да реагира Комисията за енергийно и водно регулиране. Знаем, че не беше разбрана отвсякъде реформата във ВиК сектора и цените, където някъде рефлектираха с повишаване на база бизнес плановете, които представиха съответните асоциации. В крайна сметка нямахме друг избор за това, защото видяхме случващото се в Перник, че може да се мултиплицира във всеки един район, ако не се вземат мерки в този сектор и инвестициите, които трябва да се реализират. Така че поздравявам Комисията за устойчивостта, че успя, първо, да помогне за съставянето на тези бизнес планове, и второ, че успя да ги приеме. В крайна сметка това е базата, на която трябва да се направят инвестициите и в която, разбира се, след предстоящата реформа, да видим каква точно ще бъде, която ще представи Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да се получи така, щото тази услуга, първо, да намали загубите, и второ, да бъде много по-качествена, защото хората искат именно това – когато плащат за тази услуга и да я получават в своето си качество. Както казах, газовият сектор – ние за първи път направихме Газова борса, знаете, че в крайна сметка, когато приемахме Закона за тази борса, за изменение на Закона за енергетиката, присъстваше от Европейската комисия от Главна дирекция „Енергетика“ господин Борхард. Тогава за първи път имаше приветствие лично от премиера Борисов във връзка с приемането на Закона, така и от тогавашния председател на Европейската комисия, които поздравиха България, и начинът, по който се случи това – с достатъчно обществени обсъждания, с обхват на абсолютно всички заинтересовани страни, неколкократно. Успяхме да направим така, щото този пазар вече функционира, газ релийз програмата, с която накарахме обществения доставчик да заделя процентни количества годишно, предвидимо на тази борса, за да е в ликвидност. Предизвикателства пред Комисията дойдоха и тази година, защото в крайна сметка това рефлектира. От 5 август нататък, именно с намаляването цената на газа, с предоговарянето, слава богу, мисля много добро, и всички го оцениха, между обществения доставчик Булгаргаз и съответно Газпроекспорт, което доведе до рязко намаляване цената на газа. Това предизвикателство пред КЕВР ние го облякохме в закон, но това не беше толкова лесно – да излязат с ежемесечно решение, което вече е факт. Благодарим на Комисията. Предстои само обявяването цената на

Скоро очакваме всъщност Булгаргаз на своите клиенти със съответните договори да върне парите и те да почувстват това, че тези пари, които са им надвзети на непазарен принцип, те ще бъдат върнати и ще имаме всъщност тази голяма компонента в цената на газа – вече ще бъде факт. И това ежемесечно го виждаме с решенията на КЕВР, които той дава на обществения доставчик, това рефлектира и върху цената на нашата борса,

така, че ние – битовите потребители, вече да излeзем на свободния пазар. И това няма да бъде страшна стъпка за тях, защото цената на свободния пазар е много по-ниска в момента от цената, която КЕВР е определила поради обективни и субективни причини, разбира се, за регулирания пазар. Това показва, че тези небитови потребители в момента, когато излизат на свободния пазар, ще почувстват облекчение, че ще купуват по-ниска електрическа енергия.

Така че поздравявам екипа и професионализма, с който успяха да определят тази прогнозна пазарна цена. И всъщност успяха за цяла година напред да познаят какви са тенденциите в пазара на електрическа енергия. енергия. Предстоят, разбира се, и други важни събития, които трябва да организираме заедно с Комисията, а ние работим в тясно сътрудничество с тях, защото това не е заслуга на ГЕРБ или на някоя друга партия, това е заслуга на нашия парламент и на съгласието, което има в Комисията по енергетика. Защото ние ги поглеждаме от професионална гледна точка, а не от партийна, защото, реално погледнато, енергетиката е за цялата ни икономика, за всички нас. Това не е партийна политика. Благодаря на колегите, които са в тази комисия, че ние поглеждаме не от тяснопартийни интереси, а поглеждаме абсолютно прагматично въпросите, гледаме и ги решаваме в цялостност и затова вървят нещата. Няма протестиращи пред Комисията,

твърдост, както каза и господин Ерменков, благодаря му за което, във връзка с REMIT от гледна точка на манипулации на борсата. Бих ги насърчил да погледнат лицензиантите на газ, които трябва да реализират своите бизнес планове, защото тази ниска цена на газа, за съжаление, я ползват само 5% от българското население. За съжаление! А даже фактически такива индустриални клъстери, които се създават около градовете, също не могат да почувстват тази ниска цена на газта, защото няма изградена инфраструктура. Именно затова трябва да насърчим лицензиантите да изпълнят по-агресивно своите планове и мисля, че ние с нашите колеги ще разгледаме такива варианти, с които да дадем на Комисията възможност да търсят по-амбициозни лицензианти, ако други не могат да си изпълняват своите задължения. Защото тепърва освен газ от Гърция и от Русия – традиционният доставчик, очакваме газ от Азербайджан, очакваме през Александруполис да идва щати, Катар, Алжир и къде ли не, където е по-ниска цената на газа. А този преходен период до 2050 г. как да го изпълним, при условие че ние нямаме инфраструктура? Имаме инфраструктура за газ на едро, за транзит и така нататък, но нямаме инфраструктура за достигане до крайните потребители. Затова бих насърчил, разбира се, със законодателна инициатива КЕВР да бъде малко по-строг към тези лицензианти. Това исках да го кажа набързо, да очертая плановете, които ще имаме до края на годината,

Не виждам. Продължаваме с изказванията. Има ли други желаещи за изказване? Не виждам. Закривам разискванията. Господин Иванов, имате думата.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 Както беше изтъкнато, това е петият Годишен отчетен доклад, който Комисията за енергийно и водно регулиране представя пред Вас. Всъщност, това е и последният отчет доклад на сегашния състав на Комисията. Аз няма да се спирам подробно на дейността на Комисията по причина, че в самото представяне на Доклада и проекторешенията от Комисията по енергетика в Народното събрание бяха изтъкнати в резюме най-важните дейности и постигнати резултати от Комисията за енергийно и водно регулиране. Ще си позволя да кажа няколко думи. Първо, по отношение на изказаните становища от участвалите в дискусията, за което им благодаря. В същото време ще отбележа това, което считам за важно и в бъдеще, както каза господин Ерменков, препятствията, които Комисията би трябвало да преодолее. На първо място, обръщам се с благодарност към Народното събрание, защото в далечната 2015 г., на 6 март, бяха гласувани промени в Закона за енергетиката, които постановиха независимостта на Комисията за енергийно и водно регулиране. Отбелязвам този факт, който беше впрочем изтъкнат в дискусията, защото той е основополагащ за авторитета на Комисията. Обръщам се с благодарност и към моите колеги от Комисията, защото заедно с тях всеки един от нас отстояваше тази независимост. Това ни позволи да взимаме обективни и законосъобразни решения, в съответствие с подзаконовата нормативна база и заедно с това балансирани решения, които да обхващат целия сектор на енергетиката и на водния сектор. На второ място, благодаря за това, че преди година и половина беше дадена възможност отново чрез законова промяна, Комисията да разполага с финанси, които да обезпечат нейната дейност в цялост и по-специално свързана с прилагане на разпоредбите на Регламент 1227/2011 г. така наречения Регламент по REMIT. През този период, преди всичко през 2019 г., Комисията положи необходимите усилия да обезпечи кадрово дирекция REMIT, да я създаде чрез промяна в Правилника за дейността на Народното събрание, да я обезпечи материално, включително да я обособи и териториално в рамките на сегашната сграда на Комисията за енергийно и водно регулиране. Буквално в следващия месец юни започва разглеждането последователно на доклади, изготвени от дирекция REMIT и свързани с опасения за нередности в търговията на едро на Българската независима енергийна борса. Не всички сигнали имат своето основание или доказателства, но Комисията внимателно и обективно ще разгледа всички тях. На следващо място, искам да отбележа, че през тези пет години един елемент, който е особено значим за обществото, а това са ценовите решения на Комисията, бяха винаги вземани в дух на устойчивост, стабилност и консерватизъм. Аз съм изключително удовлетворен от това, че господин Валентин Николов спомена, че прогнозната годишна цена на електроенергията, която Комисията определи преди една година, и когато влезе, така да се каже, в сила от 1 юли 2019 г., се оказва изключително близка до реалната осреднена цена на електроенергията през изминалата година. Това означава, че Комисията в своите решения подхожда по един отговорен начин със събиране на цялата необходима информация с оглед да защити обществения интерес. Когато казвам защита на обществен интерес – това означава, че решенията на Комисията трябва да бъдат достатъчно балансирани нито да се стига до положение, когато някои от енергийните дружества изпаднат във финансова несъстоятелност, нито пък да се стига до положение, когато българските граждани изпитват сериозни затруднения за заплащане на потребяваната електроенергия, природен газ, или ВиК услуги. Един важен елемент, който Комисията осъществява непрекъснато и беше особено важен в изтеклата година, това са подзаконовите нормативни актове. Благодарение на тези актове Комисията създаде нормативната и регулаторната основа за започване функционирането на газовия хъб „Балкан“, Споразумение за освобождаване на количества от обществения доставчик „Булгаргаз“ към газовия хъб „Балкан“, тоест към газовата борса. Беше създадена необходимата база чрез съвместни решения с регулаторите на съседните страни – членки на Европейския съюз, по отношение на българо-гръцката газова връзка Комотини – Стара Загора, Загора, това също беше в последните дни за българо-сръбската връзка, като и двете са част от проектите от общ интерес. същото внимание и със същите, бих казал, важни аргументи за прозрачност и обективност ние сме се произнесли с Решение и по отношение изграждането на българската газопреносна система и нейното разширение, както се нарича „Балкански поток“. Относно това какво виждаме като дейност, която трябва да бъде извършена в следващите години, предизвикателствата пред Комисията, за които питаше и господин Ерменков – на първо място, Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да допринесе, както го прави и до момента за либерализация на пазара на електрическата енергия. До 1 юли 2021 г. би трябвало да се осъществи либерализацията на пазара на едро на електрическата енергия като необходимо условие, за да последва нотификация на Механизма за капацитет. Механизъм, който, без да влизам в подробности, дава възможност големите български въглищни централи да продължат да функционират поне до 1 юли 2025 г. гарантирано, като не се знае как по-нататък ще се развиват събитията. На второ място, трябва да се следва и пътят към либерализация на пазара на дребно. Господин председателят на Комисията по енергетика спомена, че предстоят нови промени в Закона с цел последователно да се извадят небитовите потребители от регулирания пазар към свободния, за да може да останат единствено битовите потребители, които в хоризонт не по-далечен от 2025 г. трябва също да преминат изцяло към свободния пазар. Това е първото изключително важно На второ място, това е свързаността, която трябва да бъде осъществена със съседните страни както в областта на пренос на електроенергия, така и в областта на пренос на природен газ. Ако това бъде осъществено и така, както на 19 ноември 2019 г. беше осъществена свързаността на България с още двадесет страни от Европейския съюз в Пазар „В рамките на деня“, би трябвало до края на годината такава свързаност да има и към референтния, най-важния пазар за Европейската комисия и Европейския съюз, а това е Пазар „Ден напред“. Такава свързаност ще гарантира устойчивост на цените на Българската независима енергийна борса и както е заложено в европейските документи – разлика между цените в съседни борси не повече от две евро на мегават час. По отношение на природния газ наша изключително важна задача е до края на годината, в рамките на втората половина на 2020 г., да бъде завършен и пуснат в експлоатация интерконектор България – Гърция, който ще осигури доставка на азербайджански газ 1 млрд. куб. м, а това ще позволи, от една страна, повишаване на енергийната сигурност на страната, а от друга страна – повишаване на ефективността на Българската газова борса, на газовия хъб „Балкан“. Аз виждам, че господин Ерменков зададе и конкретни въпроси, за които ще направя проучване като председател на Комисията и в писмена форма ще бъдат представени резултатите и по двата въпроса. Уважаеми госпожи и господа народни представители, Комисията за енергийно и водно регулиране през тези пет години повиши своя авторитет и заслужи уважение със своите независими, обективни решения, решения, които са в обществен интерес. Бъдете сигурни, че това е една много добра основа, за да може и следващите състави на Комисията да функционират в тази насока. Признание за нашата дейност е специалното писмо от Европейската комисия до българския регулатор с благодарност за своевременно приеманите решения по отношение на всички въпроси, които са от общоевропейски интерес.

Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. Проектът за решение вече беше представен от господин Николов. Подлагам го на гласуване така, както беше представен. Гласували

през февруари 2020 г. Господин Будинов, Вие ли ще представите Доклада на Комисията по културата? Имате думата. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Първо правя процедура за допуск. На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля в залата да бъде допуснат Румен Димитров, заместник-министър на културата. Благодаря. Подлагам на гласуване направеното предложение за допуск в залата. Гласували

„Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията Закона. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция за § 1: „§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 4 и 5 се изменят така: „(4) Министерството на културата създава и поддържа публичен информационен регистър на културните организации. Регистърът се публикува на интернет страницата на Министерството на културата, а информацията се съхранява чрез електронна база данни, управлявана от информационна система. (5) Условията и редът за награждаването на български културни дейци по ал. 2, т. 7 се определят с наредба на министъра на културата.“

1. наименование, седалище и адрес на управление на културната организация и единен идентификационен код от търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ; 2. адрес за кореспонденция и лице за контакт; 3. основание за вписване или заличаване от регистъра; 4. подпис на представляващия културната организация. (2) Заявлението по ал. 1 може да бъде подадено чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на Министерството на културата при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Към заявлението се прилага актът за създаване на културната организация, когато той не е обнародван или вписан в публичен регистър. (3) В регистъра по чл. 14, ал. 4 се вписват: 1. данните по ал. 1, т. 1 – 3; 2. форма на собственост, начин на създаване, управление, представителство и предмет на дейност; 3. промяна на обстоятелство по точки 1 и 2; 4. дата и основание за заличаване от регистъра. (4) Когато заявлението не отговаря на изискване по ал. 1 или 2, министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице уведомява заявителя, като му предоставя 10 работни дни за отстраняване на нередовностите с указание, че ако те не бъдат отстранени, процедурата ще бъде прекратена. (5) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняването на нередовностите по ал. 4, министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице: 1. извършва вписване и издава удостоверение за това; 2. отказва вписване с мотивирана заповед; 3. заличава културната организация от регистъра по чл. 14, ал. 4. (6) При промяна на обстоятелство по ал. 3, т. 1 и 2 се подава заявление за вписване на промяната по реда на ал. 1 и 2 в 14 дневен срок от нейното настъпване. (7) Заличаване на културната организация от регистъра по чл. 14, ал. 4 се извършва със заповед на министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице при: 1. прекратяване на дейността – за държавни и общински културни институти; 2. заличаване на регистрацията на културната организация от търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ; 3. смърт на физическото лице 4. подадено заявление за доброволно заличаване. (8) При заличаване на културната организация по ал. 7 издаденото удостоверение за вписване се обезсилва. (9) Заповедта, с която се отказва вписване в регистъра на културните организации или се извършва заличаване на вписването, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. кодекс. (10) За вписване и заличаване в регистъра на културните организации не се събират държавни такси. (11) Редът за вписване и заличаване в регистъра на културните организации, както и воденето, съхраняването и достъпът до него се определят с наредба на министъра на културата.“ Благодаря Ви. Изказвания, колеги? Госпожо Милкова, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да направя предложение за редакционна поправка поправка в § 2 по отношение на създадения чл. 15, ал. 7, т. 1 – след думата „държавни“ да се постави запетая и да се добави „регионални“. По този начин разпоредбата обхваща не само държавните и общинските културни институти, а така също и регионалните, чието

Няма. Ще преминем към гласуване. Първо ще подложа на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона и редакцията, предложена от Комисията за текста на § 1. Моля, гласувайте.

„Заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага наименованието на подразделението да бъде изменено така: „Преходни и заключителни разпоредби“.

В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата създава информационна система за електронната база данни по чл. 14, ал. 4, както и онлайн платформа за подаване на заявления по чл. 15, ал. 2.“ по чл. 15, ал. 2.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 4: „§ 4. (1) Вписаните до влизането в сила на този закон културни организации запазват регистрационния си номер в информационния регистър, в който са вписани. вписани. (2) Процедурите по вписване и прекратяване на културните организации в информационния регистър, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.“

„което ги предоставя на създадени със закон национални фондове, подпомагащи създаването на произведения на културата, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата“ се заличават.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Не виждам. Преминавам към гласуване. Подлагам на гласуване следните текстове: предложението на Комисията за промяна на подразделението като „Преходни и заключителни разпоредби“; и редакцията, предложена от Комисията за текстовете на параграфи 3, 4 и 5. Гласували

Благодаря Ви, господин Будинов. Колеги, ще Ви прочета съобщенията за парламентарен контрол на 29 май Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на един въпрос от народния представител Румен Гечев. 2. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на два въпроса от народните представители Кристина Сидорова и Полина Цанкова-Христова. 3. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще отговори на един въпрос от народния представител Смиляна Нитова. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на два въпроса от народните представители Никола Динков и Боряна Георгиева. 5. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народните представители Васил Антонов и Чавдар Велинов. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на два въпроса от народните представители Джевдет Чакъров и Иван Валентинов Иванов, и на едно питане от народните представители Иван Валентинов Иванов и Любомир Бонев. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на един въпрос от народния представител Крум Зарков; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на два въпроса от народния представител Манол Генов; - министърът на околната среда и водите Емил Димитров – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Ерджан Ебатин; и Иван Димов Иванов и Десислав Тасков; министърът на културата Боил Банов – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Лало Кирилов; и Красимир Янков и Чавдар Велинов; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос от народните представители Васил Антонов и Чавдар Велинов; - министърът на труда и социалната политика Деница Сачева – на един въпрос от народните представители Надя Клисурска-Жекова, Виолета Желева, Димитър Данчев и Кристина Сидорова; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на два въпроса от народните представители Теодора Халачева; и Елена Пешева; - министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос от народния представител Дора Янкова; - министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на пет въпроса от народните представители Светла Бъчварова, Чавдар Велинов и Васил Антонов; Светла Бъчварова и Веска Ненчева; Александър Сабанов – два въпроса; и Кристиан Вигенин; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на два въпроса от народните представители Виолета Желева; и Георги Михайлов и Виолета Желева; на едно питане от народните представители Георги Йорданов, Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат